Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2018., podnositelj je HOO, o ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. Sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela, dajem na glasovanje slijedeći zaključak. Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće HOO-a za 2018. g., molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 78 za, 21 protiv donijet zaključak kako ga je predložilo matično saborsko radno tijelo.